Prelazimo odmah na ovu točku. Molim predsjednika Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Maria Zubovića da pročita prijedlog zaključaka koji su usuglašeni sa klubovima zastupnika i kao što sam rekao nezavisnim zastupnikom Lesarom. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Ovaj zaključak je sastavljen sa dogovorom između klubova zastupnika HDZ-a, SDP-a, HNS-a, IDS-a, HSS-a, SDSS-a, HSLS-a, HSU-a, HSP-a, Kluba nacionalnih manjina i nezavisnog zastupnika gospodina Dragutina Lesara. Polazeći od temeljnog opredjeljenja Republike Hrvatske da otvorena pitanja sa susjednim zemljama rješava u europskom duhu i duhu dobrosusjedskih odnosa nastojeći naći prihvatljivo rješenje utemeljeno na međunarodnom pravu, potvrđujući svoju privrženost vladavini pravo kao jednom od temeljnih načela Europske unije i Sjevernoatlanskog saveza, polazeći od pregovaračkog okvira Europske unije za Republiku Hrvatsku kojom se upućuje na sredstva mirnog rješavanja sporova uključujući i pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu, podsjećajući na činjenicu da je Republika Hrvatska pružila potporu Republici Sloveniji za ulazak u Europsku uniju i Sjevernoatlanski savez s istom granicom između dviju država kakva je ona i danas. Hrvatski sabor donosi zaključak u svezi s graničnim sporom s Republikom Slovenijom: "Hrvatski sabor izražava neslaganje sa sadržajem zaključka o zaštiti slovenskih državnih interesa kod pristupanja Republike Hrvatske Sjevernoatlanskom sporazumu kojeg je 18. veljače 2009. godine usvojio Državni zbor Republike Slovenije. Hrvatski sabor smatra neprihvatljivim navode iznesene u zaključku Državnog zbora kojim je najviše predstavničko i zakonodavno tijelo Republike Slovenije pokazalo namjeru prejudiciranja granice na lijevoj obali rijeke Dragonje i na lijevoj obali rijeke Mure područja koja su 25. lipnja 1991. bila nesporno pod suverenom vlasti Republike Hrvatske te područja cjelokupnog morskog prostora u Savudrijskoj vali, Piranskom zaljevu nad kojim Republika Slovenija 25. lipnja 1991. godine nije obnašala isključivu jurisdikciju niti je imala teritorijalni doticaj s otvorenim morem. Hrvatski sabor odbacuje takav pokušaj prejudiciranja državne granice. Hrvatski sabor smatra da je zaključak usvojen od Državnog zbora Republike Slovenije 18. veljače 2009. godine predstavlja presedan u povijesti primanja novih članica Sjevernoatlanskog saveza kao i Europske unije koji može imati neželjene posljedice u budućim postupcima proširenja odnosno Hrvatski sabor smatra da posljednja događanja još jednom potvrđuju da je izbor Međunarodnog suda pravde u Haagu najvišeg sudskog tijela Ujedinjenih naroda najbolji izbor za mirno rješavanje sporova o razgraničenju. Hrvatski sabor poziva Republiku Sloveniju na poštivanje dogovora dvaju predsjednika Vlada na Bledu 2007. godine da se otvoreno granično pitanje riješi pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu. Hrvatski sabor poziva Republiku Sloveniju da u ime prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa dvaju naroda zajedničke europske budućnosti te budućeg savezništva u Sjevernoatlanskom savezu omoguće rješavanje otvorenog graničnog pitanja u europskom duhu vladavine prava poštujući međunarodni pravni poredak i poklanjajući povjerenje pravosudnom tijelu Ujedinjenih naroda.". Ovaj zaključak objavljuje se u "Narodnim novinama". Hvala lijepa. Zahvaljujem. Klubovi su se dogovorili da ovaj zaključak usvojimo bez rasprave. Dakle, stavljam prijedlog koji smo čuli i koje imate na klupama na glasovanje. Molim, uključimo se. Glasujmo. Tko je, tko nije ili je suzdržan?

Molim provjerite da li reagira ovo. Molim rezultat?

Gospođa kaže da nije funkcioniralo. Slažete se da ponovimo? Molim vas lijepo uključimo se i ponovno glasujmo.

Utvrđujem da je Hrvatski sabor jednoglasno sa 119 glasova prihvatio prijedlog zaključka u svezi sa graničnim sporom sa Republikom Slovenijom.